Благодаря, уважаеми господин председател.

Гласували 153 народни представители: за 44, против 34, въздържали се 75. Предложението не е прието.

бъдат в залата. Гласували 150 народни представители: за 49, против 47, въздържали се 54. Предложението не е прието.